Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Državni tajnik u Ministarstvu uprave Pavle Matičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

predlaže se usklađivanje s odredbama Zakona o općem upravnom postupku u pitanjima koja se odnose na određenje službene osobe koja postupa u upravnom postupku. Rok za žalbu protiv rješenja, ... rješenja, za rok i poništenje i ukidanje rješenja i dr. Također istim prijedlogom zakona, a na temelju mišljenja jedina lokalne i područne samouprave a posebno Udruge gradova u RH i drugih tijela, predlaže se urediti i nekoliko novih instituta. Stoga se prijedlogom zakona predlaže kao novi institut utvrditi mogućnost prijema u službu osoba koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva koja treba prethodno ishoditi odobrenje središnjeg tijela nadležnog za službeničke odnose. Radi izbjegavanja nejasnoća i dvojbi koja se pojavljuju u praksi o tome tko se smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj, predlaže se utvrditi da se osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Također s istim ciljem predlaže se propisati da intervjuu mogu pristupiti samo oni kandidati koji su ostavili najmanje 50% bodova iz svih dijelova testiranja, te provjere praktičnog rada ukoliko je ta provjera provedena. Nadalje, s obzirom da je praksa pokazala da kazne za utvrđene lake povrede službene dužnosti ne utječu dovoljnoj mjeri na službenika koji takve povrede čine predlaže se utvrditi da tri lakše provede službene dužnosti počinjenje u vremenskom razdoblju od dvije godine predstavljaju tešku povredu službene dužnosti. Da bi se izbjegao bilo kakav utjecaj na odluke službeničkog suda odnosno mogući sukob interesa prilikom utvrđivanja odgovornosti službenika za povrede službene dužnosti, predlaže se utvrditi da predsjednik i članovi službeničkog suda ustrojenog u županiji ili Gradu Zagrebu u velikom gradu ili sjedišta županije ne mogu biti članovi predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinski načelnici, gradonačelnici i župani, te pročelnici upravnih tijela tih jedinica. S obzirom da u važećem zakonu nije utvrđena mogućnost privremenog premještaja službenika po potrebi službe, nego samo mogućnost trajnog premještaja što što u praksi utječe na mobilnost zaposlenih u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, predlaže se zakonom utvrditi novi članak 98.a kojim bi se utvrdilo da službenik po potrebi službe može privremeno se premjestiti ali najduže do godinu dana odnosno do povratka odsutnog službenika kojeg premješteni službenik zamjenjuje. Kod takvog premještaja službenik bi imao pravo na plaću koja je za njega povoljnija, koja dobije sva ostala prava iz službe ostvarivao u upravnom tijelu iz kojeg je premješten. I na kraju s obzirom na brojne dvojbe koje se javljaju prilikom prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu namještenika, predlaže se utvrditi da se provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu na radno mjesto namještenika obavlja putem pisanog testiranja samo iz općeg znanja. Sukladno rečenom Vlada predlaže Hrvatskom saboru donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Hvala gospodine Hvala. Odbori za zakonodavstvo, rad i socijalno partnerstvo, lokalnu i područnu samoupravu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege na samom početku ću kazati da Klub zastupnika HDZ-a apsolutno podupire ovaj prijedlog zakona. Naime, osnova pristupanju izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi upravo pronalazimo u potrebi usklađivanja tog zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku, a pogotovo u smislu idućih odredaba Zakona o općem upravnom postupku. tim propisom, tim zakonom uređena su pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela, ali i tijela jedinca lokalne i područne samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti u okvirima djelokruga utvrđenog na temelju zakona postupaju i rješavaju u upravnim stvarima. Nadalje, u postupanju u svim upravnim stvarima primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku, a samo se pojedina pitanja upravnog postupka mogu zakonom urediti drugačije i to samo ako je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim područjima. Isto tako upravna stvar definirana je tim zakonom. Dakle, svaka ona situacija u kojoj javno pravno tijelo u upravnom postupku rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe, a pri tome neposredno primjenjujući zakone i druge propise i opće akte kojima se uređuje odgovarajuće pravno područje. treba naglasiti odredbe ovog zakona koje se odnose u prvom redu na određivanje i definiranje službene osobe koja postupa u upravnom postupku; drugo, rok za žalbu protiv rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika; treća stvar dakle koja se odnosi na izvršnost rješenja i četvrto, rok za poništenje i ukidanje donesenog rješenja. Od drugih odredaba predmetnog zakona potrebno je izdvojiti u cijelosti definiran institut privremenog premještaja, dakle upravo ovim zakonom dakle posebno izdvojenim člancima se na razvidan način, jasno, precizno definira institut privremenog premještaja. Naime, službenika se po potrebi službe može privremeno premjestiti u drugo upravno tijelo iste jedinice lokalne i područne samouprave, ali najduže naravno na rok od godine dana, odnosno do povratka odsutnog službenika kojeg premješteni službenik zamjenjuje. U toj situaciji službenik ima pravo na plaću koja je za njega povoljnija, a ostvaruje sva prava iz službe u upravnom tijelu iz koga je premješten. Dakle, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj prijedlog zakona. On je sada u cijelosti usklađen sa Zakonom o općem upravnom postupku, on je jedan u nizu zakona koje smo već usklađivali sa Zakonom o općem upravnom postupku i ne postoji niti jedan razlog da se ovaj zakon u tom smislu ne podupre. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi usklađuje se postojeći zakon sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku u dijelu koji se odnosi na određenje službene osobe koja postupa u upravnom postupku kada se odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika. Nadalje, rok za žalbu protiv rješenja kojima se utvrđuje o pravima i obvezama službenika i namještenika izvršnost rješenja, rok za poništavanje i ukidanje rješenja i drugo. Nadalje, predloženim zakonom uređuju se pojedini instituti i to privremeni premještaj, način provedbe pisanog testiranja u postupku javnog natječaja za prijam namještenika, mogućnost prijama u službu u upravna tijela stranih državljana i osoba bez državljanstva koja bi pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom za prijam u službu upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave trebala dobiti prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Zbog izbjegavanja nejasnoća i dvojbi kod prijavljivanja kandidata na javni natječaj predlaže se da se osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra kandidatom prijavljeni na javni natječaj. Također, precizira se da intervjuu mogu pristupiti samo oni kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svih dijelova provedenog testiranja te provjere praktičnog rada ukoliko je ta provjera provedena. Kako bi se izbjegao utjecaj na donošenje odluke službeničkog suda odnosno mogući sukob interesa prilikom utvrđivanja odgovornosti službenika za povredu službene dužnosti predlaže se utvrditi da predsjednik i članovi službeničkog suda ustrojenog u županiji ili Gradu Zagrebu, u velikim gradovima ili gradu sjedištu županije ne mogu biti članovi predsjedničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinski načelnici, gradonačelnici i župani te pročelnici upravnih tijela tih jedinica. Isto tako, predloženim zakonom utvrđuje se mogućnost privremenog premještaja službenika po potrebi službe, ali najduže na godinu dana, odnosno do povratka odsutnog službenika kojeg premješteni službenik zamjenjuje, sa pravom na plaću koja je za njega povoljnija dok bi sva prava iz službe ostvarivao u upravnom tijelu iz kojeg je premješten. U slučaju ukidanja upravnog tijela lokalne jedinice i preuzimanja službenika u upravno tijelo koje preuzima poslove ukinutog upravnog tijela predlaže se da se rješenje o rasporedu na radna mjesta ili rješenje o stavljanju na raspolaganje donose najkasnije u roku od 2 mjeseca od stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu, a ne od preuzimanja službenika u to upravno tijelo. Pojednostavljuje se postupak prijama u službu i raspored na radno mjesto namještenika koji u upravnim tijelima obavljaju pomoćno-tehničke poslove na način da se provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u radni odnos obavlja putem pisanog testiranja kandidata iz općeg znanja, a ne iz pojedinih upravnih područja. Radi navedenog, a imajući u vidu da se radi o usklađivanju postupovnih odredbi posebnog zakona s odredbama Zakona o općem upravnom postupku koje spada u jedno od mjerila za zatvaranje poglavlja 23.-Pravosuđe i temeljna prava, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Hvala.

ovu točku dnevnog reda u raspravi. Možda sam se tu prevarila, možda se kasnije taj interes i pojača. Jer naime, radi se o temi koja je vrlo važna za građane koje zastupamo jer gotovo većina građana građana se u životu sreće sa isključivo lokalnim službenicima i namještenicima. Vrlo rijetko su tu kontakti nekih drugih razina i najčešće će od njih tražiti pomoć, naročito u manjim mjestima. Prvo će se obratiti pročelniku pa načelniku pa tek kasnije županu ili će zatražiti pomoć od saborskog zastupnika. Dakle zbog toga držim da je ova tema posebno važna, ali mislim da je ovdje još otvoren prostor za možda neke popravke, za neke vidim da su već i obavljeni, a to je prije svega ova mogućnost premještanja po potrebi službe. Zbog čega držim da je ona posebno bitna? Pa posebno je bitna prije svega zbog manjih općina i gradova. Gradovi srednje veličine ili veliki sigurno imaju uređene te sustave, ali zamislite manje općine kakvih vjerujte ima gdje je zaposleno svega dvoje ili troje ljudi koji ne mogu obavljati sve potrebne poslove, naročito ne one koji pred njih postavlja sadašnje vrijeme. Npr. tko će u jednoj manjoj općini pripremati neki projekt koji bi trebao povući sredstva iz kad malo ljudi koji taj posao znaju raditi imaju i neki gradovi koji su sređeniji ili koji su veći. Upravo zbog toga držim da su te posudbe vrlo bitne. Isto tako držim bitno da o premještanju djelatnika itekako mora moći odlučivati gradonačelnik ili načelnik jer je njegova odgovornost velika ne samo na onoj perceptivnoj razini gdje će kad netko ne štima svi reći da je kriv gradonačelnik ili načelnik nego i na onoj stvarnoj. Zbog toga držim da treba razmotriti da li je moguće takve ovlasti dati i izabranim gradonačelnicima i načelnicima naročito nakon novog modela po kojem su birani gdje doista trebaju dobiti značajnu, odnosno natpolovičnu potporu. Mislim, dakle da postoje ova dva elementa koja bi trebalo analizirati, pokušati ugraditi kad već imamo još uvijek ove male općine koje se teško financiraju, čiju upitnost doista treba razmotriti. Onda dok treba napraviti nešto da ti službenici koji tamo rade ili oni koji bi tamo mogli raditi budu na korist građana i da mogu raditi na projektima jer to je način da se popune proračuni. Često se proračun manje općine zapravo potroši samo na plaće zaposlenika i sveg ostalog nema. Pa se onda postavlja pitanje zbog čega oni i postoje. Tom posudbom bi se taj problem donekle riješio ili bar ublažio. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.